Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната покупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани. Вносител е Йордан Цонев – председател на Временната анкетна комисия. Предлагам да бъде включена като точка трета за днешното заседание – 11 юли 2019 г., а останалите, съответно да се преномерират.

Предложението е прието. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на отбраната на Република България, уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на на съюзнически и чужди въоръжени сили, със своя заповед е разрешил в периода от 12 до 22 юли 2019 г. пребиваването на територията на Република България на група от военнослужещи от Военноморските сили на Кралство Белгия, и плаване в териториалното море на Република България, влизане във вътрешните морски води и посещение на пристанище Варна на кораби от състава на военноморските сили на Великобритания, Канада, Република Турция, Румъния, Република Френската република и Република Гърция. Визитата на групата и корабите е с невоенен характер и е свързана с участието им в Националното учение на Военноморските сили на Република България с международно участие „Бриз Уведомлението е постъпило на 10 юли 2019 г. с входящ № 903-09-36 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Приет е на първо гласуване на 13 март 2019 г. Заповядайте, доктор Дариткова, да ни запознаете с Доклада на второ четене. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 1 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 март 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

на някои от разпоредбите, които не бяха подкрепени от Комисията по здравеопазването. Както информирах и членовете на Комисията по здравеопазването на заседанието ни, проведено на 20 юни 2019 г., в хода на подготовката за второ гласуване на Законопроекта във връзка с предлаганото с § 4 и 5 въвеждане на забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн в закрити и някои открити обществени места, изпратихме запитване до Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, отдел Б2 „Предотвратяване на технически бариери“ към Европейската комисия по отношение на необходимостта от нотифициране на предлаганите разпоредби. Причината да направим това запитване е съдържанието на т. 55 от Преамбюла на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, която гласи следното: „55. Дадена държава членка следва да има право да продължи да прилага или въвежда национални правни норми, приложими за всички пуснати на нейния национален пазар изделия по отношение на аспекти, които не са уредени от настоящата директива, при условие че те са съвместими с ДФЕС и не възпрепятстват пълното прилагане на настоящата директива. По същия начин и при същите условия дадена държава членка би могла, наред с другото, да въведе правила или забрана за аксесоари, използвани за тютюневи изделия, включително водни лули, за растителни изделия за пушене, както и да въведе правила или забрана за изделия, които на външен вид наподобяват тип тютюневи или свързани с тях изделия. Предварително уведомление се изисква за националните технически разпоредби съгласно Директива 2015/1535/ЕС.“ Също така, беше изпратено и писмо за становище към Министерството на икономиката, което е органът по нотификация. В отговорите и на двете институции, еднозначно се посочва, че Директива 2014/40/ЕС предоставя възможност на държавите членки да въвеждат и прилагат национални правни норми, приложими за всички пуснати на националния им пазар изделия по отношение на аспектите, които не са уредени от директивата, да въвеждат правила или забрана за аксесоари, използвани за тютюневи изделия, включително водни лули, при условие че проектите на тези разпоредби, предварително се нотифицират по реда на Директива (ЕС)2015/1535, установяваща процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество. Целта на уведомлението е превантивен контрол, с цел недопускане на необосновани и непропорционални изисквания относно предлагането на пазара на тютюневи и свързани с тях изделия. В становищата се посочва, че правните разпоредби, регламентиращи забраната на пушенето в закрити помещения на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, попадат в обхвата на определението „технически регламент“ по смисъла на чл. 1, буква „е“ от Директива (ЕС)2015/1535 във връзка с определението „други изисквания“ съгласно буква „г“ на същия член. Налице е съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която дава на обхвата на понятието „технически регламент“. Дело С-267/03 Ларс Ерик Линдберг по смисъл е сходно с предложените промени в Закона за здравето. В заключение, и двете институции считат, че Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето следва да се нотифицира по реда на Директива (ЕС)2015/1535 и че неизпълнението на задължението за уведомяване по реда на тази директива представлява процесуално нарушение, което би могло да доведе до неприложимост на предложените промени в Закона за здравето. Тук държа да отбележа, че друга последица от неизпълнение на процедурата по нотификация на разпоредбите би могло да бъде и стартиране на наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България, като размерът на глобите възлиза на стотици хиляди евро. При липса на нотификация чл. 260, § 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) – минимални нива на еднократно платимата сума за България е 839 хил. евро. Следва да се има предвид, че Законопроектът е внесен от група народни представители, а не от Министерския съвет. Съгласно разпоредбите на Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

Също така е редно да се посочи, че с внесените от нас писмени предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта в Закона за закрила на детето, в обхвата на забраната за предлагане и продажба на тютюневи изделия на деца се добяват и свързаните с тях изделия, което включва не само изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, а и електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене,

Във връзка с това, би било коректно тези нормативни промени да бъдат предложени на вниманието на Народното събрание именно чрез Законопроект, внесен от Министерството на здравеопазването, респективно от Министерския съвет, като са преминали съответните процедури на обществено обсъждане… ПРЕДСЕДАТЕЛ

Не виждам. Господин Митев, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, аз ще изразя малко по-различна гледна точка от тази, която доктор Дариткова изложи преди малко. Да, съгласен съм с твърдението, че е необходимо да има нотификация. Да, добре би било тези изменения и допълнения да законопроект на Министерския съвет, но Законопроектът на Министерския съвет, който в момента е качен на интернет страницата за обществени консултации, не съдържа такива единствените изменения, които могат да бъдат гледани към този момент, са тези, които са в този законопроект, за който смятам, че от февруари месец досега е имало достатъчно време да бъдат проведени детайлни дискусии, обществени обсъждания и няма пречка да бъде разгледан и приет. Защо смятам, че може да бъде приет този законопроект? Има трайна парламентарна практика с множество закони, при това данъчни – Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за данък добавена стойност, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за държавните помощи, Законът за подпомагане на земеделските производители, Законът за филмовата индустрия, Законът за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, в които с тях изделия, в които изменителни закони е имало разпоредби, които е трябвало да бъдат нотифицирани и в които се съдържа следното предложение, което е прието в Преходните и заключителни разпоредби, а именно, че съответните норми от законопроектите, подлежащи на нотификация, влизат в сила три дни след положително решение на Европейската комисия по процедура, установена пак в Преходните и заключителни разпоредби. Положително решение е налице и когато Европейската комисия не се е произнесла в шестмесечен срок от получаване на уведомлението. Така че има една установена трайна парламентарна практика в случаите, когато имаме разпоредби в законопроект, които би следвало да бъдат нотифицирани, но нотификация не е извършена,

153 народни представители: за 127, против 19, въздържали се 7. Предложението е прието. направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1: „§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и и в нея след думата „Държавните“ се добавя „и общинските“. 2. Създават се ал. 2, 3 и 4: „(2) Дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ може да се подпомага от здравни медиатори. (3) Министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията за дейността на здравните медиатори. (4) Дейността по ал. 2 може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата по ал. 3.“

Вземам думата, тъй като в текста се прави съществена промяна. промяна. Държавната политика и политиката изобщо в сферата на здравеопазването до момента е такава, че държавните институции планират и провеждат политика, насочена към опазване на здравето и осигуряване на здравословна жизнена среда, а в момента ние записваме, че освен държавна, тази политика ще бъде и политика на органите на местното самоуправление, общинските органи.

Това е едното. Другото, което е, че в чл. 10 на същия Закон това нещо е уредено като компетентност на регионалните здравни инспекции. Как точно ще бъде организирана работата на общинските органи и съвместяването на тази дейност със здравните инспектори и с регионалните здравни инспекции, каква ще бъде субординацията, тъй като до момента това е изключително дейност, регламентирана и финансирана от държавата? на общините им се вменява тази дейност, те ли ще я финансират и ще я съобразяват ли с държавната политика на регионалните здравни инспекции на областно ниво? Втората част от изказването ми е по отношение на здравните медиатори. Виждам, четох, че те са регламентирани вече на много места в стратегии, в класификатора на професиите. Ние в момента записваме, че здравната профилактика, която също е специфична дейност на регионалните здравни инспекции – те имат специална програма за промоция на здравето, и въпросът ми отново е: здравната профилактика, осъществявана от медиаторите

имат връзка в дейността си и това, което правят със здравните инспектори? Защото за една промоция на здравето по дадена дейност РЗИ може да каже, че едно нещо трябва да се прави, а здравният медиатор в дадения квартал може да каже, че друго трябва да се прави. Тази връзка и субординация на тези лица с РЗИ как

Уважаема госпожо Председател, очаквах някой от вносителите да защити тези текстове, защото ние сме ги подкрепили и предефинирали коректно по вносител. Аз съм убедена, че всички Вие познавате дейността на здравните медиатори, които повече от 10 години работят на терен и подпомагат различни видове дейности в уязвими групи, основно ромски общества. Във връзка с епидемията от морбили през 2010 г. стана актуално да се подкрепя този вид допълнително включване в профилактичната дейност на медиатори, които да подпомагат дейността не само на районните здравни инспекции, които по закон имат ангажимент за реализация на политиките на Министерството на здравеопазването по отношение на промоция и профилактика, но да подпомагат дейността и на общопрактикуващите лекари, защото те имат нужда от такава подкрепа конкретно при осъществяването на имунопрофилактиката. Тези медиатори могат да бъдат включвани и в много други дейности, защото е важно именно по този начин да интервенираме в тези общности и да даваме възможност чрез хора от тях да се да се запознават българските граждани в тези общности с принципите на здравословния начин на живот и с всички профилактични мерки и политики, които се провеждат от Министерството на здравеопазването. Досега обаче дейността на здравните медиатори по никакъв начин не беше регламентирана с наредба всички, които са ангажирани с тях, имаха желание тези текстове да бъдат приети в Закона за здравето, защото това дава възможност за по-ясно и конкретно описание на всичките им отговорности и ангажименти. Здравните медиатори иначе са назначени към общините, те са която се финансира чрез държавния бюджет и общините, като второстепенни разпоредители с бюджетни средства. В тази връзка субординацията е ясна. В тази връзка въз основа на досегашните възможности за комуникация между районните здравни инспекции, като органи на държавата в системата на здравеопазването и общините, да може да си колаборират и да се подкрепят заедно с изпълнителите на медицинска помощ по отношение на дейностите, свързани с профилактика и промоция на здравето. Аз смятам, че тази дейност ще бъде финансирана по същия начин, общините няма да имат допълнителни задължения. Така или иначе те получават средства от държавния бюджет за финансирането на дейността на здравните медиатори и за други профилактични програми, които се реализират като държавна политика. Смятам, че това е стъпка напред, защото във времето, именно благодарение на здравните медиатори, ние постигнахме широк имунизационен обхват в тези общности – нещо, което наистина трябва да ценим във връзка с с настоящата заплаха от увеличаващите се случаи на заболели от морбили. Затова смятам, че тези предложения са навременни и са най-полезното нещо, което ние въвеждаме в този закон, освен забраната за пушене на тютюн и различни, свързани с тютюна изделия за деца до 18 години.

направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Отношението към този законопроект претърпя една много странна метаморфоза от пълна и безусловна подкрепа в самото начало, когато беше внесен, тъй като неговата основна цел е опазване здравето на хората, от подкрепа в зала на първо гласуване до разколебаване в тази подкрепа и дори форми на прикрит саботаж при гледането му на второ четене. Ще повторя част от аргументите, които колегата Христиан Митев каза преди малко. Така нареченото отложено действие на закона не е нонсенс, както вчера се опитаха експерти. В повече от 19 закона в България, приети през последните три или четири години – голяма част от тях свързани с данъци, с финанси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за доходите на физическите лица, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за разплащане на земеделските производители, подобен тип отлагателно действие е въведено и действа. Аз не мога да разбера кое натежа в промяната на позициите на колегите от ГЕРБ през тези няколко месеца, докато Законопроектът се гледаше в комисиите. Кое всъщност постави на кантара срещу цената на човешкото здраве тази упорита съпротива да бъде приета регулацията в този този обем, в който се предлага – регулация за така наречените наргилета, такава каквато е и за цигарите? Има някаква причина. Тя политическа ли е, икономическа? Тъй като повече от ясно става, че не е законова. Няма ограничения в българското законодателство тази мярка да бъде приета с отлагателно действие и да влезе в сила след три или четири месеца. Ако някой в тази зала се притеснява, че тази регулация ще влезе преди местните избори, спокойно, така както вървят нещата и дори се приема отлагателната мярка, тя няма да стане факт по-рано от Нова година. Така че ако причините са политически, то давам Ви аргумент тези причини да отпаднат. Ако има някакви други причини, нека излезе някой тук и да ги каже открито. Така че аз Ви призовавам да подкрепите нашето предложение за чл. 53, § 3, в който искаме регулацията за така наречените изделия за водна лула, несъдържаща тютюн, да бъде същата, каквато е регулацията за цигарите. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! В момента сме на § 3, който е подкрепен от Комисията и в който изрично се записва и се подкрепят вносителите по отношение на това да се допълни тютюнопушенето с на тютюневи и свързани с тях изделия, тоест да се има предвид и водната лула. Така че конкретно по този параграф за никакъв саботаж не може да става въпрос. Уважаеми колеги, аз изложих своите аргументи за това как трябва да се прави законодателство и изложих аргументи, които са свързани с всички нормативни актове – национални и европейски, с които ние трябва да се съобразяваме. Не може да допуснем като Народно събрание да предлагаме законодателен продукт, който, за съжаление, някои недостатъчно добри законодателни практики. Направихме справка по отношение на някои от цитираните от колегите закони, в които е въведено отлагане на действието на определени параграфи в Преходни и заключителни разпоредби след нотификационна процедура. Искам да подчертая обаче отново и да преповторя това, което вече дълго разказах, че нотификацията по принцип се извършва от Министерския съвет и това е процедура, която предхожда влизането на Закона за разглеждане в пленарна зала. Освен това, ако е последваща нотификацията, така или иначе тя отново трябва да мине през органите на Министерския съвет, респективно Министерството на икономиката и затова ние отправихме питане към него и то категорично потвърди, че трябва нотификация, защото няма друга разпоредба, която да позволява на народни представители да правят такава процедура. И като трети аргумент ще подчертая това, че в предходния законопроект, който цитирате и в който има отлагателна процедура, се изисква положително становище от Европейската комисия. Ами колеги, то няма такова становище! Европейската комисия в нотификационната процедура или не изказва никакво становище, което означава, че тя е съгласна с предложените законодателни промени, или, ако има някакви възражения от страните – членки на Европейския съюз, отправя допълнителни запитвания и въпроси към страната, която е въвела съответните законодателни ограничения. Така че подобна законодателна практика смятам, че е некоректна и неприемлива и смятам, че Комисията по здравеопазване е дала досега знак, че произвежда законодателни продукти, които поне по отношение на технически коректно изписване на законите винаги са били както трябва. Освен това, колеги, нека да се изказваме по същество. Тук, в този параграф, изобщо няма място за подобно изказване и нека да не се засягаме на тема политика, защото за нас е важно наистина политиките, които са съществени по отношение на здравните медиатори, по отношение на забраната за деца до 18 години, да се реализират. Ние сме ги подкрепили в пълен обем и смятам, че това е една достатъчна стъпка напред, за да защитим живота и здравето на хората и разчитам колегите също така аргументирано да защитават и другите текстове от Закона, които ми се наложи аз да защитавам. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Реплики? Заповядайте, господин Ячев, за реплика. Реплика относно част от изказването, че няма процедура как при разглеждането на Закона да бъде направено предложение за нотификация. Колегите от Здравната комисия ми дадоха искане от председателя на Здравната комисия миналата година до министъра на здравеопазването, с което е поискано, докато се разглежда Законопроектът, да бъде да бъде изпратен за нотификация Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Мисля, че не беше проблем със същата практика да се подходи и при този Законопроект, когато се гледа в Здравната комисия да бъде изпратен в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на икономиката, за нотификация и Законът да се приеме тогава, когато се получи тази нотификация. Казвам го като вариант, разбира се, ако има политическа воля да бъде подкрепен. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ячев. Не виждам. Заповядайте за дуплика. и после предложен от Министерския съвет на Комисията по здравеопазване. Процедурата по нотификация се наложи преди влизането на Закона в пленарна зала и и се наложи поради това, че между първо и второ четене направихме основателни и сериозни промени в първоначалните текстове. Така че тук е спазена отново процедурата, която изложих по предварителна нотификация, по отношение на текстовете от Министерския съвет – става въпрос за законопроект, внесен от Министерския съвет и процедурата по нотификация беше извършена след второ гласуване в Комисията и преди Законопроектът да влезе за потвърждение в пленарна зала. Така че в този смисъл аз смятам, че аргументите ми са потвърдени, а не изключени от това, което Вие предложихте. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Дариткова. Други изказвания?

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители да се създаде нов § 4. Предложението е оттеглено. По § 4 има направено предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

направено предложение от народния представител Пламен Христов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4: „§ 4. В чл. 122, ал. думите „срещу използването“ се заменят с „на употребата“ и след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“.“

направено предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

с „употреба на тютюневи и свързани с тях изделия“.“

Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. В чл. 218, ал. 2 и 3 се изменят така: (2) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение по чл. 54, 56 или 56а се наказва с глоба от 300 до 500 лв., имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице. (3) При повторно нарушение по ал. 2 се налага глоба от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата по този въпрос и съм сигурен, че юристите в залата със сигурност ще ме разберат, но ще се опитам да ме разберете всички. Досегашният текст на Закона, който променяме, санкционира извършването на нарушенията, той казва: „който наруши“. Това е чл. 218 от Закона за здравето – един от най-използваните текстове за налагане на санкции по Закона за здравето, защото обхваща забраните за тютюнопушене, забраната за пряка реклама и забраната за продажбата на алкохолни напитки. Текстът казва: „който наруши тези три забрани“.

подбудителство, помагачество, укривателство, допустителство се наказват само в посочени от закона случаи. Ние в момента, променяйки текста, де факто отменяме налагането на санкция за извършителство на такива деяния, а единствено оставаме санкция за допустителство. Да, точно това правим. Другото, което е – въвеждаме нов елемент в управляван от субекта обект. Управляването на обект не е еднакво с осъществяването на стопанска дейност и всичко това, което се вписва, трябва след това да се доказва от съставителите на актовете в в административно-наказателното производство, от наказващия орган и евентуално от хората, които ще защитават тези актове в съда. Ние махаме, пак повтарям: „който наруши“, и го заместваме с „който допусне в управляван от него обект“ да се извършват такива дейности. В сегашния текст на ал. 2 и 3, които променяме, са дадени санкциите за едноличен търговец – юридическо лице, а в момента ги заменяме с текстове на ал. 2 и 3, които осъществяват санкция за допустителство и ал. 1 остава оголена само за физически лица, но не и за юридически лица – еднолични търговци.

Заповядайте, доктор Дариткова. Алинея 2 на чл. 218 остава в сила, а в нея се казва, че който наруши чл. 54, 56 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 1000 лв. Тоест това е конкретният нарушител – човекът, който си е позволил, това обикновено е физическо лице в забранено място да пуши. Въвеждаме разпоредба на ал. 2 и 3, която е по-коректна по отношение на допустителството, защото няма как да се санкционира по никакъв начин собственикът на заведение примерно, който е допуснал в това заведение да се пуши. Тоест ангажимент, за да спазваме забраната за пушене, трябва да има и собственикът на заведението, защото той е приел да работи при такива условия в зона, в която пушенето е забранено. Смятам, че този механизъм на наказателни разпоредби по отношение на нарушение на забраната за пушене ще позволи наистина тя да се реализира по-успешно, защото това е и нашата цел със законодателните промени, които правим. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, доктор Дариткова. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Милков. Уважаема доктор Дариткова, позволявам си да Ви отговоря, защото многократно – многократно! стотици пъти съм работил по чл. 218 в такива административно-наказателни производства. Безброй пъти! Директно Ви казвам: когато се пуши в едно заведение, глобата за заведението към момента винаги е била 3000 лв.

В момента с промяната на текста се получава следното – всички юридически лица –, еднолични търговци, които са санкиониранисанкционирани за това много по-лесно от физическите лица, защото отговорността на юридическото лице е обективна – там не доказваш вина, а директно го наказваш. Щом видиш тютюнопушене в заведението, веднага наказваш юридическото лице с 3000 лв. глоба, не доказваш допълнителни елементи. Сега първо трябва да докажеш, че това юридическо лице стопанисва, управлява обект.

но автоматизирано. За мен текстът можеше да бъде: „който наруши или допусне“, тогава щеше да се отвори възможността и за допустителство, която често пъти актосъставителите бъркат. Пишат, че юридическото лице е допуснало и актът им пада, защото нямаше състав на допустителство. Затова вземам отношение в момента – формулирайки такъв текст, махате разпоредба, която е работила за извършителство от юридическо лице и ще остане само за допустителство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Предложението е прието. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – да се създаде нов § 9. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители – да се създаде § 10. Предложението е оттеглено. По § 8 предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

„43. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. Министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 29, ал. 3 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон.“

Предложението е прието.

5б, ал. 3 думите „и тютюневи“ се заменят с „тютюневи и свързани с тях“. 2. В чл. 45, ал. 1, изречение първо след думата „тютюневи“ се добавя „и свързани с тях“. 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 19 и 20: „19. „Тютюневи изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 20. „Изделия, свързани с тютюневите изделия“ са изделията по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“

Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Белова. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и храните относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители на 5 юли 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 9 юли 2019 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт, и Христо Рангелов – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури: господин Галин Николов – изпълнителен директор. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Галин Николов. Със Законопроекта изрично е посочено, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането както на недължимо платените и надплатените суми по финансирани от европейските фондове и от държавния бюджет така и на глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз. Предвидено е дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощ и бенефициерите по мерките по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г., представляващо основание за налагане на финансова корекция по чл. 70 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция по реда на Глава пета от същия закон. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на закона в сила. Разписано е правомощие на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Създава се правно основание изпълнителният директор да одобри със заповед правила за определяне на размера на финансовите корекции за установени нередности, представляващи нарушения на нормативни разпоредби и на договорните отношения между агенцията и ползвателите на безвъзмездна финансова помощ, като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на условията на подпомагане. Заповедта и правилата ще следва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“. Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта, като прави конкретни предложения за прецизиране на текстовете. последвалата дискусия от парламентарната група на „БСП за България“ заявиха, че разбират необходимостта от повишаване на събираемостта, но изразиха съмнение, че предлаганите промени ще доведат до целения резултат и ги оцениха като прибързани. Припомниха, че за разлика от Програмата за развитие на селските райони, по която за целия период на действие има един и същ уУправляващ орган, по Програмата за сектор „Рибарство“ уУправляващият орган се е променил и е преминал от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към дирекция в Министерството на земеделието храните и горите. Като основен проблем отчетоха, че промените касаят проекти по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. с отминал период на мониторинг и изразиха недоумение как по правила, приети сега, ще бъдат налагани финансови корекции по приключили проекти за минал период от време. От Министерството на земеделието, храните и горите обясниха, че правилата, които изпълнителният директор на Агенцията ще одобри, по никакъв начин не представляват правно основание за издаването на самите решения за налагане на финансови корекции, тъй като такива се издават и в момента, а касаят единствено начина, по който се определя размерът на корекциите. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ категорично се обявиха против Законопроекта, тъй като към момента на сключване на договорите в тях липсва задължението бенефициентите да изпълняват производствена програма. Подобно задължение е било вменено след подписване на анекси към основните договори няколко месеца преди изтичането на мониторинговия период. От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ изразиха съмнение доколко са необходими предложените промени и дали ще доведат до по-висока събираемост. От парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ заявиха, че подкрепят Законопроекта. От парламентарната група на ГЕРБ заявиха, че Законопроектът цели единствено отстраняване на установени пропуски, за да бъде избегната опасността от опасността от финансови загуби. Затова и се налага да бъдат препотвърдени правомощията на изпълнителния директор по издаването на решенията за налагане на финансови корекции. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 11 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Уважаеми господин Председателю, уважаеми колеги народни представители! В парламента сме 27 юристи и мисля, че всички до един ще подкрепят това, което в момента ще кажа, защото с тази точка сме на път да направим един правен абсурд. абсурд. Най-простичко и най-достъпно ще обясня за какво става въпрос. В момента по действащия закон тези хора са сключили договори. Те са реализирани, повтарям, по действащ закон. В момента със задна дата този закон го отменяме и ще санкционираме тези хора. Още в римското право това се нарича „правен абсурд“. Не можеш със задна дата да връщаш действащ закон и да санкционираш тези, които са работили по този текст на закона.

това, което ще гласуваме и влезе в Конституционния съд, той задължително ще отмени нашето решение. Второ, ако тези хора, които са работили по този закон – в момента ние ги ощетяваме, ще съсипят държавата от дела и, повярвайте ми, няма съд, който да не уважи техните жалби. Може би разбрахте за какво става въпрос – в момента ние ще създадем един правен абсурд. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Атанасов. Има ли реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще погледна предложението от друг аспект не толкова свързан с възможността и необходимостта да се налагат финансови корекции за минал период, за това: какво правим в момента с промените в Закона за рибарство и аквакултурите? Предлаганите промени касаят първия програмен период 2007 – 2013 г. Този програмен период на много малката Програма се характеризира с един непрекъснат процес на скандали, санкции, които съответно рефлектираха и при договорирането и изпълнението на проектите. Но въпреки тези неудобства, които създаде Програмата, – и това, че уУправляващият орган беше един в този период, а сега друг за по-добро изпълнение, всички тези, които са обект на финансови корекции, тоест бенефициенти,

Тоест не може да има финансови корекции по проекти и сключени договори, когато няма такова изискване по отношение на договорирането. Факт е, че сключва договор и мониторингът на проектите е пет години, но бизнес планът трябва да се изпълнява за 10 години. Не можете на втората или на третата година да търсите възможности за реализация на бизнес плана, след като индикаторите по неговото изпълнение са за 10-годишен период. Тоест в 10-годишния период, ако не са изпълнени тези индикатори, Вие можете да налагате финансови корекции и санкции. Наистина в тази програма, както и в Програмата за развитие на селските райони, има страхотно много разминавания – мониторингов период, период на действие на бизнес плановете, а също така и отстъпено право на строеж, които се реализират по отношение на проектите. От тази гледна точка нашите възражения по отношение на предлагания Законопроект са в следните насоки. Първо, много бързо бяха вкарани промените с презумпцията, че ако има публичност по отношение на налаганите санкции, ще си спестим финансови корекции от Европейската комисия за сметка на налагането им на тези, които са договорирали проектите. Второ, и сега има наложени финансови корекции. Тези финансови корекции се обжалват в съда. Затова че тази методика или правила ще бъдат публикувани, абсолютно нищо не означава, след като има Регламент. Това означава, че съдът гледа договорите и тяхното изпълнение. За финансовата корекция, която е реализирана чрез Изпълнителната агенция в този период, на практика съдът решава дали тя е законна или не е законна.

да има добро взаимодействие между Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция. На този етап Изпълнителната агенция, която вече не е Управляващ орган, е длъжна да осъществи финансовите корекции и да направи всичко възможно да ги реализира чрез съда. Нали разбирате, че малко се получава като нещо пожелателно, защото в края на краищата Агенцията си е свършила работата, но изпълнението на договорите зависи от зависи от бенефициентите и те са тези, които следва да реализират тези договори, така както са разписани. Не мога да приема, че с промените нещо ще решим в сектор „Рибарство“ и, и, доколкото разбрах, тези 7 млн. лв. финансови корекции, касаещи най-вече частните мерки 2.1 и 2.6, поне доколкото в Комисията по земеделието се дискутираше този въпрос и се даде допълнителна информация, ще бъдат върнати и съответно присъдени да бъдат реализирани и заплатени от частните бенефициенти. Договорите със Закон се изпълняват и трябва да се търси възможност оттук нататък как да не се допускат такива грешки. По-скоро Законът трябваше да бъде в посока: пет години мониторингов период, пет години оценка и анализ на бизнес плана, за да могат проблемите да се решат в тяхната цялост, а не 2007 – 2013 г., така както се предлага. Аналогията с Програмата за развитие на селските райони е малко далечна, защото

правилата или да бъдат атакувани в съда. Става въпрос за частни проекти и частни изпълнения, които имат финансова корекции. Ние ще се въздържим по отношение на този законопроект, защото считаме, че няма необходимост да се правят тези промени и да се създават прецеденти, при условие че те в края на краищата са един процес, който с финални промени в Закона не могат да бъдат коригирани. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова. Реплика? Господин Атанасов, имате думата – заповядайте. СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Професор Бъчварова, аз съм напълно съгласен с всичко това, което казахте. По тази програма са правени чудовищни злоупотреби. Ще дам пример с две фирми – едната е от Лом, другата е от Враца, където, забележете – те са били три язовира, те са били три язовира, за почистването на един язовир са използвани по 8 млн. лв. Но това не променя това, което казах – чисто юридическия казус, защото по този начин ние даже ще улесним, в буквалния смисъл на думата, злоупотребителите. Те ще обжалват именно юридическата част на това, което ще гласуваме. А що се отнася до злоупотребите, извинявайте, колеги, но си има стопанска полиция, прокуратура, сума ти контролиращи органи и нека нарушителите да отидат където им е мястото. Но повтарям, като юрист: още веднъж ще гласуваме правен абсурд, тоест със задна дата ще променим действащи обществени отношения. Може би го разбрахте, което е наистина абсурдно във всяко … Още от римско време това е основен принцип, а иначе се нарушава стабилността на обществените отношения. По този начин в момента ще дадем възможност на тези злоупотреби, които са правени, те ще се хванат чисто за юридическия въпрос и ще ни бутнат в съда – гарантирам, и ще спечелят делата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Атанасов. Има ли други реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Факт е, че има наложени финансови корекции, факт е, че в по-голямата част от проектите наложените финансови корекции са в мониторингов период. Има един или два проекта, които са извън този период, но в края на краищата обжалването е в съда. Съдът трябва да реши според сключените договори дали тези финансови корекции са необходими и трябва да бъдат направени, или не. Това, което ние променяме, няма да реши по никакъв начин казусите в съда, защото тук нямаме оспорване на правилата и методиката. Тук имаме оспорване на договорите, които са сключени в този период и тези договори казват: „Десетгодишен е

промяната в Закона няма да доведе до по голяма събираемост и финансовите корекции да бъдат за сметка на бенефициентите. Това искаме да обясним и не би следвало да има такива текстове и такива законопроекти, особено за минал период, без да бъдат детайлно обсъждани, без да има достатъчна информация за тях. В Комисията беше предоставена информация и се опитвах да записвам, извинете, но при толкова много числа и толкова много казуси човек малко трудно може да разбере дали само частните мерки са проблем – може би най-вече те, дали са общинските. Това са неща, които изискват време и които изискват малко по задълбочени експертни познания, за да могат да бъдат решени именно в посока – тези, които са нарушили и не са изпълнявали проектите си, да заплатят за това, което съответно са причинили на Програмата, и са реализирали загуби. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, уважаема професор Бъчварова. Има ли други изказвания?

Уважаеми господин Председател, колеги, извинявам се на колегата, защото беше вдигнал ръка по-рано. Колеги, от тази трибуна председателят на парламентарната група на ГЕРБ каза, че не бива да се внасят закони, които противоречат на правото и изобщо на правното устройство, което съществува в държавата. би няма и 40 минути, Вие виждате, че има внесен Закон и промяна в Закона за рибарството и аквакултурите, която тенденциозно ще унищожи над 12 фирми в бранша.

толкова притропват това нещо да влезе, и да се случи до 22 юли, защото са поели такъв ангажимент. Никой в Комисията, уважаеми колеги от опозицията, не ни запозна с един доклад, който е тук, който съм получил директно от Постоянното представителство на Европейската комисия, в който доклад за първи път в историята на страната ни – след присъединяването ни към Европейския съюз, директно има указани имена на фирми, на които трябва да има наложена финансова корекция. Това е пряка намеса във вътрешните работи на страната, така го считам. И, видите ли, този доклад е подписан от лице, което е от испански произходи и е един от най-големите производители на риба в Европейския съюз. Тоест в доклада се посочват 12 – 17 фирми, които трябва да бъдат унищожени, за да не бъдат конкуренция на този пазар. И сега да влезем малко в детайли. Както професор Бъчварова каза, тези промени касаят първия програмен период по Програмата за рибарство и аквакултури 2007 – 2013 г. този доклад, който коментираме в момента и поради приключване на тази програма, казва: „Ако не накажете определени бенефициенти, парите ще бъдат взети от бюджета на страната.“ Но какво се случва? Тези договори са сключвани главно в 2010 и 2011 г. Вярно е, че всички бенефициенти – ще го кажа директно, които са откраднали пари и нямат работещи предприятия, трябва да възстановят тази субсидия. Но предприятия, които са се борили и с държавата, и с администрацията, предприятия, които са тръгнали на 75 лв. мегаватчаса електроенергия, а в момента плащат 250 лв. мегаватчаса електроенергия и сами си знаят как издържат персонала си, плащат си данъци и осигуровки, ние ги слагаме в този списък, защото имат около 30% изпълнение на производствените си програми, тоест тези предприятия работят и дайте, видите ли, тези предприятия в момента да ги сложим, както казват хората „на пангара“ и да ги унищожим.

Задълженията за спазване на бизнес плана са въведени с първите анекси, които бенефициентите бяха принудени да подпишат в 2015 г. Казвам принудени, защото бенефициентите са искали удължаване на сроковете по изпълнение на договора – поради трудното финансиране на такива проекти от банките, защото банковите институции не вярваха в работата на тази програма и отказваха финансиране, а когато се стигна до това, че бенефициентите искаха удължаване на сроковете по договора, а като последна точка в анексите им беше вменено спазване на производствената програма. И сега нека вносителите да ми обяснят за договорите, подписани през 2010 г., без да имаш задължения за спазване на производствена програма и принудително подписан анекс от 2015 г.: как те задължават да спазваш производствена програма, като петте години за мониторинг по проекта вече са изтекли или остават няколко месеца до края на мониторинговия период? Нека да ми обяснят какво изискват в момента от бенефициентите. Търсите техния фалит,

фермите в Краков, фермите в Словакия?! Това ли търсите да направите, уважаеми управляващи? Защото младите хора, които работят в тези ферми, са готови, след като бъдат уволнени, защото тези ферми ще бъдат принудени да обявят фалит. Защото Вие се връщате и давате право с тези промени със задна дата да налагате финансова корекция по вече изтекъл договор, което го няма в правния мир! Затова споменах изказването на председателя на Вашата група, защото, когато палачинката Ви отърва, тя е от едната страна, а когато не Ви отърва, всички стоите и гласувате като един.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Апостолов, с Вас сме имали доста успешно взаимодействие по няколко въпроса, но, за да определя формата си на отношение към това, което говорите, искам да отговорите и да ми поясните: когато упреквате управляващите, както го правим и ние, кои управляващи имате предвид? Защото, ако имате предвид само политическа партия ГЕРБ, го кажете, а ако имате предвид управляващата коалиция – Вие сте част от нея.

очевидно днес е поредният опит да превърнем Народното събрание в рецидивист по отношение на приемане на правни норми, които ощетяват фирми, бенефициенти по оперативни програми. че преди месец се гласуваха промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, където направихме същото нещо с Програмата за развитие на селските райони. Тогава говорихме, викахме министъра тук, на трибуната, на контрол, за да го чуем и да Вие да разберете, че такива правни норми не могат да се вкарват Днес за пореден път се опитваме да санираме, господа управляващи, тоест Вие се опитвате да санирате нечия престъпна небрежност, защото тази програма вече е изтекла. Вие се опитвате да направите един подход – за сметка на някой държавен чиновник, една държавна политика, която се ръководи именно от Политическа партия ГЕРБ, защото министрите в този период бяха изключително зависими от Политическа партия ГЕРБ и позволиха да се случат тези безобразия. С днешна дата Вие се опитвате на това нещо да му кажете: „О'кейОкей, слагаме му кръст, сметката ще я платят българските граждани – бенефициентите.“ Знаете какъв е редът, нали?! За нарушения, установени по определена оперативна програма, се вземат пари от държавния бюджет. Сега се опитвате на някой да му оправите личния проблем и това нещо да остане за сметка на някои си. Че са извършени престъпления, нарушения, това е сигурно. Патриотите го изнесоха това, но някой просто е проспал проспал този период. За съжаление, това нещо не е изолиран случай. Същото нещо в момента върви и с новата Оперативна програма. Така и не получихме ясно обяснение защо беше уволнен директорът на управляващия орган имало санкция за България в размер на 7 млн. евро. Аама, защо са те? Защо се наложи да се извади Оперативната програма от Изпълнителната агенция и да се прехвърли в Министерството? Не е вървяла. Ама, тя и в Министерството не тръгна и очевидно там имаме някакъв изключително сериозен проблем, ама изключително сериозен проблем.

Това нещо изобщо не трябва да бъде подлагано на гласуване, камо ли да го дебатираме в момента. Не превръщайте народните представители в рецидивисти по отношение на вече изтекли програми! Същото нещо се случи и с тези къщи за гости – прокламирахте, търсехте, влизахте с телевизии в тях, променихте Закона със задна дата. Нали знаете, че няма един нормален съд в тази държава, който да накаже когото и да било за това, че е извършил нарушение, защото и законодателят, и съответното министерство не са си свършили работата?!

какво правим – Народното събрание се превръща в един гумен печат на престъпленията на управляващите?! Ако може тук наистина да изразите – Вие управляващи ли сте към днешна дата, или не сте управляващи, господа патриоти, за да знаем как да процедираме оттук нататък?! Благодаря.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

Да, ние сме в управляващото мнозинство, но когато става въпрос за една явна несправедливост, когато става въпрос за унищожаването на 12 български фирми, занимаващи се с рибовъдство, няма никакво значение дали сме в управляваща коалиция, или в опозиция. Тук става въпрос за възстановяване на една справедливост. В края на краищата нашата парламентарна група ще гласува твърдо против този законопроект. Още един път Ви казвам, макар че вече може би се потретих: нека да не правим Народното събрание за смях и повод за вицове в юридическите среди след това, което в момента ще гласуваме. Ще станем за смях на целия юридически свят в България!

може би беше важно, но пропуснахте да определите какъв е Вашият праг на търпимост. Той очевидно или е прекалено голям, или Вие не знаете в каква форма се намирате в момента – в коалиция ли сте, или не сте, защото защото несправедливостите, които се налагат тук спрямо българските граждани, са ежедневни. Да не влизам в примери, а може и да вляза – отнехте субсидията на опозицията

ще имаме санкции от Европейската комисия. ГЕРБ е основният двигател на това и Вие ги подкрепяте. Ами, развалете я тази коалиция най-накрая. Кажете: „Стоп машина!“ и да приключваме – няма смисъл. В противен случай тук ще роим само такива законопроекти, които да оправдават хора, които са извършили кражби това е истината. Днес това ще направим. Този законопроект мине ли, означава, че ние ще дадем възможност на тези, които са крали, да излязат сухи от водата. Това е истината! Така че определете се наистина какъв е прагът Ви на търпение, в тази коалиция ли сте, или не сте. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Господин Георгиев поиска думата. Има ли други желаещи за изказване? Господин Георгиев, заповядайте.

Няколко пъти сме му правили забележки в Комисията по земеделието и храните, че нямаме финансова обосновка, нямаме никакви данни, а изведнъж започваме да правим някакви предложения. Този път той излезе с доводите, че е подготвен, само че е подготвен по време на самата комисия – цитира ни данни, за които ние няма как да влезем в детайли.

не може да бъде определен кръгът бенефициенти, поради динамичния характер?! Какъв динамичен характер, когато периодът е изтекъл и се знаят колко договори са сключени?! Това според мен е копи-пейст, тоест неподготвени сме и в предварителната оценка, затова

За разлика от господин Йордан Апостолов, аз мога да кажа: господа управляващи, не правите нищо по-различно. Правите поредния ход типичен за управляващите: да тичате след събитията; да предлагате закони – неподготвени, необосновани нито правно, нито финансово, нито административно. В резултат на което благородната цел в кавички, която преследвате,

му възлагаме свръхангажименти, свръхотговорности, които лично аз не знам дали той е в състояние да изпълни. Законопроектът е внесен набързо, неподготвен, писан на коляно от днес за утре. Не знам какво е това бързане? Няма нито една предпоставка да се бърза толкова много, нямаме никакви срокове, които да догонваме. догонваме. С това предложение, господа управляващи, не постигате никакъв ефект за събиране на финансовите корекции, защото, първо, такъв инструмент има и сега в ръцете на изпълнителния директор. Сега той също има възможност да събира финансовите корекции, които се налагат. С това, което предлагаме сега, всъщност ще направим само още едно допълнение към правното основание, когато се налагат финансовите корекции. Какво по-различно ще постигнем

Когато предлагаме текстове, които важат със задна дата, колеги, това е много рискован ход. Днес – 2019 г., ние предлагаме, даваме механизъм, инструмент в ръцете на изпълнителния директор на да работи с бенефициенти и проекти от периода 2007 – 2013 г. Извинявайте, но това на майчин език му казват: „курт капан“

година и осем месеца от този мониторинг, сиреч три месеца преди изтичането му, му възлагаме нещо, което той не е подписал в първия основен договор. Това е план за реализация на продукция, което не му е заложено в основния договор. Не може да работиш четири години и осем месеца по едни правила и два месеца преди изтичането на мониторинга да ти се възложат други правила. след това ти си виновен. За разлика от Програмата за развитие на селските райони, където има много бенефициенти и няма пристрастност, моите опасения са, че тук ще има много голям субективизъм.

разбирате в какъв смисъл. Това по никакъв начин няма да доведе до усвояване на повече средства от Европейския фонд за рибарство, няма да доведе по никакъв начин за развитието на нашия рибарски сектор, по никакъв начин няма да качи процента на усвояемост по тази програма. едно съм сигурен – проблемът няма да бъде решен. По-голяма събираемост на финансовите корекции няма да имаме с това предложение, но съм сигурен ще се имаме много повече дела в съда от нашите бенефициенти, които са ползвали програмата. Ако това е целта

Уважаеми господин Председател, колеги! Няма да използвам цветущ език, независимо, че той беше много правилен, а ще кажа друга реплика: „след дъжд – качулка“. Тези правила и норми е трябвало да бъдат въведени, още когато са подписвани договорите. Тоест Агенцията да е имала право да прави такива финансови корекции при неспазване на бизнес плана, да има възможност и права да санкционира бенефициентите, да е било изяснено с ясна и точна методика – ако не спазваш еди-колко си процента от бизнес плана, ще бъдеш санкциониран с еди-колко си, както е вменено в Програмата за развитие на селските райони, където, независимо че през първия период нямаше санкции, през втория и по-нататъшните се въведе минимално изискване за спазване на бизнес плана в размер на 50%. Тук този мач го няма. Ако трябва да продължим с темата за мача, това, което се предлага в момента, е – при свършил мач и преди обявяване на резултатите, да променяме правилата

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С този закон даваме лош пример на всички наши съвестни земеделски производители и не само. Имаме ясни договори, Имаме ясни договори, многократно проверявани, по които се е налагало санкциониране във времето и в годините. Ако сега ние приемем да бъдат санкционирани тези земеделски производители със задна дата за незаписани в техните договори изрични клаузи и изисквания, ще създадем прецедент за всички. Представете си незаписани клаузи и изисквания към тези, които са придобили земеделска техника – комбайни, трактори задна дата да бъдат санкционирани за това, че не са ожънали повече площи; със задна дата за това, че не са изорали повече площи; задна дата да бъдат санкционирани тези, които имат складови бази за зърно, за неща, които не са записани в техните договори, че не са напълнили своите зърнобази с достатъчно количество зърно… Така че, ако ние приемем този закон, ще създадем много лоша практика. По-добрият вариант е в момента да помислим как да направим така, че да стимулираме нашите производители, а не обратно. Ако сега България плати тези 7 милиона за

вече бизнесът им е отишъл. Моля Ви, помислете да не създадем лоша практика и да дадем добър пример на нашите земеделски производители, а не обратното. Благодаря Ви. Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказванията. Не виждам други желаещи за изказване. Закривам разискванията. Заместник-министър Василева, заповядайте. Имате думата за изказване.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 Позволете ми категорично да заявя, че представените разпоредби в предложеното изменение на Закона за рибарството и аквакултурите по никакъв начин не противоречат на правото. Няма правен абсурд. Напротив тези разпоредби няма да имат обратно действие. Те ще действат занапред и само и единствено за проекти, които се намират в процес на мониторинг, тоест няма да има налагане на финансови корекции със задна дата и това се вижда от текстовете, които са предложени. Към момента мога да кажа, че има 247 договора в процес на мониторинг. Както стана дума в изказванията, за предходния програмен период през 2007 – 2013 г., периодът на мониторинг е петгодишен от датата на подписване на договорите. Последните сключени договори по предходния програмен период, по старата програма са подписани през 2015 г.

и да се потвърди отговорността за събирането на тези финансови корекции. Не съм съгласна, че с тези текстове ще доведем до фалит или до унищожаване на бранша. Напротив ще доведем до по-голяма събираемост от нарушителите, от тези, които имат нередности по програмата, които са установени, и целта е тези нередности да бъдат събрани. събрани. Не говорим за финансови корекции със задна дата – категорично! Относно доклада, който спомена господин Апостолов, да, това са стандартни процедури. От Европейската комисия получаваме доклади. Имаме изпратен доклад, който касае приключването на програмата. И както във всички доклади, винаги има списъци с бенефициенти, които в резултат на проверките от Европейската комисия, са установили нередности. Тези бенефициенти, за които той говори, са бенефициенти, които управляващият орган – Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, е потвърдил, че има нередности. В този доклад и Европейската комисия потвърждава нередностите. По-скоро препоръката е да наложим по-висок процент на санкция, но не и че няма нередност.

Колеги, преминаваме към гласуване. Моля, квесторите да поканят народните представители да влязат в пленарната зала.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 954-01-47, внесен от народния представител Мария Белова и група народни представители. Гласували

Разбрах Ви. Ще подложа на повторно гласуване разглеждания законопроект.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

скоростта, с която беше представен Законопроектът. И, второ, за съдържанието, което е правен абсурд според мен. Затова гласувах отрицателно.

за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца.“ Моля, режим на гласуване. Благодаря, господин Председател. Предлагам удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца. Разбира се, мотивите са, че не сме приключили работа. Европейските избори и кампанията разстроиха ритъма на работата, а има и доста голям обем работа, която трябва да се свърши. Затова Ви моля да подкрепите това предложение. То е направено след внимателен анализ на цялата Комисия на онова, което трябва да свършим, и целите, които сме си поставили във връзка с решението на парламента. Благодаря Ви.

„РЕШЕНИЕ за удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани Народното събрание на основание чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Удължава срока за действие на удължаване срока на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани с три месеца.“ Моля, режим на гласуване. Гласували

ДОКУМЕНТИ. Имате думата за процедура, уважаеми господин Ненков.

Първо, ще направя предложение за допуск в залата на Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Цветомир Панчев началник-сектор „Правно обслужване и мерки за административна принуда“, дирекция „Български документи за самоличност, и Петър Тошков – главен юрисконсулт в отдел „Нормотворческа дейност и право на Европейския съюз“, дирекция „Правно-нормативна дейност“.

поканете заместник-министър Ципов и всички с допуск в залата да влязат. Моля, продължете, уважаеми господин Нунев. на приетите на 6 юни 2019 г. на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи, № 954-01-10, внесен от народния представител Андон Дончев и група народни представители на 27 февруари 2019 г., Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични на Закона за българските лични документи, № 902-01-17, внесен от Министерския съвет на 5 април 2019 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерския съвет на 30 май 2019 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Общ проект! „Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 16 ал. 6 се изменя така: „(6) В личната карта освен данните по ал. 1 се съдържат и биометрични данни на лицето, както и други данни, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване

документ може да бъде получен лично чрез използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато са изпълнени едновременно следните условия: 1. заявлението за издаване на български личен документ е е подадено лично в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което предлага тази услуга; 2. при подаването на заявлението е посочен адрес за получаване на новия документ на територията на държава, в която Република България има дипломатическо или консулско представителство или няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик; 3. разходите за изпращане на новия документ от съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина до заявения адрес, както и за връщането в дипломатическото или консулското представителство на подписан документ за получаването му са били платени при подаването на заявлението. (8) Лицата, на които се издават българските лични документи, не може да претендират обезщетение за вреди от държавните органи, компетентни за издаването и връчването, настъпили в резултат на изгубване или повреждане на българския личен документ, ако изгубването или повреждането

против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Подлагам на гласуване двата текста: първият е предложение на Комисията за създаване на нови параграфи 25, 26 и 27 с текст съгласно Доклада на Комисията,

а) точка 1 се изменя така: „1. в отделен защитен сегмент на електронния носител – данните по чл. 20, ал. 2, биометричните данни на лицето и други данни съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване точки 3 и 4 се отменят. 2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Електронният носител на информация в документите за пребиваване по чл. 59, ал. 2, 3 и 4

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На направеното предложение нашата парламентарна група ще се въздържи по няколко причини. На първо място, тази дискусия – дали да се даде така наречената електронна идентификация в паспорта и личните карти, я водихме още през 2016 г. Тогава вицепремиерът и министър на вътрешните работи госпожа Бъчварова внесе Законопроект, който беше приет, и сега в момента отменяте текстовете, които тя внесе тогава – да се въведат без особена наложителност, без необходимост подобни изисквания за българските лични документи. Тогава ние възразихме срещу подобно въвеждане на такова изискване, защото нямаме готовност и има вероятност да се оскъпи издаването на личните документи. Поне в това отношение, парламентарната група на БСП е последователна и поддържа една теза, че това нещо е ненавременно и ненужно. Сега се оказва, че има европейски регламент, който казва вече, че е ненужно това нещо. Позицията на Министерството на вътрешните работи в тази посока явно се мени по една или друга причина – надявам се да не са конюнктурни. По тази причина ние ще се въздържим от подкрепата на тези текстове, защото не може веднъж да искате да се въведе подобно изискване за личните документи, а след това казвате: не, давайте, ще ги махаме. Това да бъде за в бъдеще

реплики? Ще Ви дам думата, уважаеми господин Заместник министър. Ако няма реплики, имате думата.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 заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред казах какви са мотивите на Министерството на вътрешните работи. Искам в пленарната зала да ги повторя, за да разберат всички народни представители. Предложението към 2016 г. беше изготвено така, по този начин, защото се обсъждаше Регламент за повишаване сигурността на личните документи, документите за пътуване, документите за пребиваване. Към настоящия момент

в текстовете по отношение на паспорта и електронната идентификация. Това трябва да стане ясно на всички народни представители. Към края на 2016 г.

два текста: предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 5, 6 и 7 с текст съгласно Доклада на Комисията

Предложението е прието. Моля, продължете

В чл. 31 се правят следните изменения: 1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Личните карти се издават при обикновена услуга до 30 дни, при бърза услуга – до 3 работни дни, а при експресна услуга – до 8 работни часа, от приемането на заявлението.“

Подлагам на гласуване два текста – първият е предложението на Комисията за създаване на нов § 9 с текст съгласно Доклада, и вторият е редакцията, която Комисията предлага за текста на § 4 по вносител, който става § 10. Гласували

Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 или 10 години съгласно заявения от лицето срок. На лицата до 18-годишна възраст се издават паспорти със срок на валидност 5 години.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за § 5, който става § 11; предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 12 и 13 с текст съответно съгласно Доклада на Комисията

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 16: „§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал.

Алинея 1 се изменя така: „(1) Паспортите се издават при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга – до 3 работни дни, а при експресна услуга – до 8 работни часа, от приемане на заявлението.“ 2. В ал. 2 думите „е до 90 дни“ се заменят с „при обикновена услуга е до 45 дни, а при бърза услуга – до 30 дни“.“ Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 19: „§ 19.

Подлагам на гласуване – редакцията, която Комисията предлага за текста на § 9 по вносител, който става § 18; предложение на Комисията за създаване на нов § 19 с текст съгласно Доклада на Комисията

14 дни от регистриране на искането или подаване на писменото заявление“.“ Предложение на народния представител Пламен Нунев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 23: „§ 23. В Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. …) в § 21 от преходните и заключителните разпоредби думите

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителни разпоредби“. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен.

Няма. Ще подложа на гласуване два текста – първият е предложението на Комисията за промяна наименованието на подразделението, и вторият е предложението на Комисията за отхвърляне